Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

4 и 5: „(3) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство. средство. (4) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори. (5) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нов § 6, със съответното му съдържание съгласно доклада на Комисията. Гласували

предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл.

В ал. 2 думите „в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя” се заменят с „в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба“. 3. Алинея 3 се отменя. 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Изказвания няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаването на нов § 7 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Моля, гласувайте § 7 по доклада на Комисията.

Предложение от Милена Дамянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 8: § 8. В чл. 151 ал. 2 се изменя така: „(2) Свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X клас и при наличие на условията по ал. 1, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория,

Благодаря, господин Председател. Ние няма да подкрепим така предложения текст по две причини. Първата причина е, че има според нас чисто дискриминационни мотиви във внасянето на този текст, а втората е, че не решава нито един проблем, а напротив – създава повече такива. Какво имам предвид? Проблемите с фалшивите книжки всъщност е един огромен проблем, а водач, който е с фалшива книжка, той първо не е минал условията, които казва ал. 1 – да е минал съответния курс, да е минал обучение, да отговаря на изискванията, и когато вдигнем този праг сега, на практика пращаме още няколко десетки хиляди души, които не могат да отговорят на тези изисквания и на тези условия. Те няма как да придобият право и въобще да карат тези курсове, да придобият правоспособност и те търсят други начини да се сдобият със свидетелство за управление на моторно превозно средство. Единият начин е да се сдобият с фалшиво такова, което се случва, от страни – членки на Европейския съюз, да не ги изброявам, но по спогодби, които България има като част от Европейския съюз. Когато те донесат това свидетелство за управление от чужбина – било Франция, Испания, Чехия, Гърция – няма значение, това се случва. Българските органи са задължени да му издадат еквивалента в български вариант. Тогава се получава следната ситуация: той се сдобива със свидетелство за управление, но не е изкарал курсовете, които по закон трябва да изкара. Всъщност с това решение в момента ние ще изпратим няколко десетки хиляди неправоспособни водачи на пътя, които ще бъдат камикадзета. В следващите няколко години след промените на Закона за училищното и предучилищното образование смятам, че текстът трябва да бъде отложен поне с няколко години, за да отговори на това, което има като политика. В момента това е противоречие и създава повече проблеми, отколкото да реши такива. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов. Има ли реплики? Заповядайте, госпожо Дамянова. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ибрямов, всъщност това е действащ текст. Действащ текст, чиято поправка беше направена със Закона за предучилищното и училищното образование: беше отложено влизането в сила за 2024 г. и както знаете, тук всички народни представители след това бяхме укорени от цялото общество, че сме приели нещо хубаво, но пък сме го отложили толкова дълго във времето. Всъщност отлагането означава точно това, което Вие казвате – че ще имаме неправоспособни водачи. Защото на тези хора оттук нататък, които по новия Закон ще получат основно образование в VII клас, скъсяваме периода на обучение в училище и на практика ще имат възможност да получат шофьорска книжка с образование, което е с една година по-кратко от това до настоящия момент. Ще направя едно уточнение, за да няма объркване всички граждани, които до момента са получили основно образование по стария Закон, запазват правата, които имат към момента. Новите правила важат само за тези млади хора, които ще получат основно образование по новия Закон. Целта ни е те да останат до Х клас в училище, да бъдат по-дълго в образователната система, защото освен по-добри шофьорски умения, ще им гарантира и след това повече възможности за реализация на пазара на труда. Благодаря Ви, госпожо Дамянова. Други реплики има ли? Господин Летифов, Вие дуплика ще правите ли? Не. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 8 със съответното му съдържание по доклада й. Гласували

Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. В чл. 165, ал. 2 се правят следните изменения:

който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища, или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техни аналози; в случай че при осъществяването на контрол с техническо средство или тест е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози, длъжностното лице от службата за контрол съпровожда лицето до мястото за извършване на медицинско изследване

„Създава се § 4б: „§ 4б. В чл. 167, ал. 2, т. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „а при невъзможност да бъдат заплатени на място

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! За какво става въпрос в предложението на нашата група народни представители? представители? Когато Ви бъде заскобен автомобилът, поради неплатена такса или просрочено време за паркиране, да имате възможност, когато дойде служителят на службата по контрол, да имате две опции – или да си заплатите на място, ако имате пари, и колата да бъде освободена веднага, или да Ви бъде съставен акт или фиш, или съответният документ, който трябва, ако нямате пари в себе си, не разполагате с тази възможност, и автомобилът да бъде освободен. В момента хипотезата е следната: паркирате в синя зона, плащате два часа, пропускате 10 минути, идва службата по контрол, слага Ви скоба, след което Вие отивате при автомобила, нямате 39 лв., или колкото е цената за дадената община, нямате такива пари да си платите глобата на място, автомобилът престоява до 19,00 ч. В 19,00 пристига паякът, който репатрира автомобила, закарва го на наказателен паркинг. Там вече дължите 100 лв. – 30 лв. скоба плюс шестдесет и няколко лева за репатриране. Но Вие отново нямате 100 лв. във и почват да валят по два лева на час, докато получите заплата, пенсия, стипендия или каквото и да било. Тоест имаме едно рекетьорско отношение на държава, община или служба за контрол върху българските граждани. Затова предложението, което правим, е е – мисля, че това беше поне негласно подкрепено и от МВР, и бих искал заместник-министър Ципов, ако може, да каже и техните съображения тази поправка да бъде приета. Ние като законодатели и като хора, които представляваме българското общество, нямаме право да превръщаме нашите избиратели в заложници. По-лошото е, че не ги превръщаме в заложници на община или държавни служители, а в повечето случаи това са и частни фирми или търговски дружества. Тоест вменяваме рекетьорско поведение на едни търговски дружества, които изпълняват някакъв ангажимент към общините. Другият аргумент, с който също искам да Ви запозная, е, че няма в държавата друго нарушение, за което да се конфискува собственост. Няма такова! Карате пил, карате с превишена скорост, блъскате човек, убивате човек на пътя, автомобилът Ви не се конфискува. Спирате с половин час повече – не сте си платили, автомобилът Ви се задържа и се конфискува до момента, докато извадите и платите глобата. Няма такова нарушение! Тук има много юристи, поправете ме, ако

Други изказвания? Заповядайте, господин Попов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз много кратко ще питам. Да, Станислав сега ще ме пита дали съм специалист по движение на пътищата. Не съм, но имам въпрос, защото ми го задават хората в приемната, които идват. Например, ако аз съм нарушителят на правилата, санкционират ме и искам да платя с дебитна или кредитна карта. Какво правим в този случай? В България плащането с дебитна или кредитна карта е равностойно на плащането в кеш.

(ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гьоков, по отношение на ПОС терминалите, където и да са, това е въпрос към банките, а не към

сега. Темата е дали ще бъдат освобождавани автомобилите, когато платиш в момента, или ще имаш възможност да ти бъде съставен акт, а след това глобата може да бъде два или три пъти по-висока. Тоест ако платиш на място, глобата да е 30 лв., а ако платиш с фиш – 130

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Много добре разбирам темата на дискусията. Поставих въпроса от гледна точка на това, че ако имаш пари в дебитна или кредитна карта, но не носиш пари в брой, се оказваш в същото положение, ако вземаш 280 лв. пенсия и нямаш пари да си платиш глобата. От тази гледна точка поставям въпроса. Господин

говорим за едно, а в други законопроекти – абсолютно за различно. Едното е да отидеш в селски магазин и да си купуваш хляб доброволно, другото е, че те принуждават да платиш глоба, но не ти дават възможност да платиш глоба.

Господин Лазаров, тук не говорим за плащане на глоба.

Това няма нищо общо с общинския и държавния бюджет, нито с който и да е обществен интерес, отива в търговско дружество. В по-големите случаи това са частни фирми, на които е отдадена дейността по контрол за паркиране. за паркиране. И всички ние тук, представителите на българските граждани, заставаме зад тези рекетьори и им казваме: „Дръжте колите на хората, докато те не си платят“.

Няма. Други изказвания? Заповядайте, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марков, беше удоволствие да слушам Вашето изказване по предходния Закон. По продължението на дебата за конституционните права бих искал да попитам: дали има в българския правен мир друга постановка за административно наказание – да бъдат ограничавани конституционни и вещни Реплики? Господин Кирилов, за вещните права може да отговори господин Марков, ако е тук, но нека да се отговори и на въпроса, ако можете и Вие: дали има друга услуга, за която ако не платиш, задържат теб, твое средство или твоя собственост на базата на закон?! Не на базата на търговски отношения, а на базата на закон?! Например да е написано в закона, че ако пътуваш без билет в градския транспорт, те задържат до заплащане на глобата.

Досега винаги съм си плащал глобите, макар че никога не са ми слагали нито скоба, нито са ми репатрирали колата, нито нищо подобно. Никакви подобни репресии нямам! Какъв е проблемът да се състави акт на нарушителя? Защо наистина трябва да го принуждаваме насила да плаща допълнително и на някаква частна фирма, която по силата на някакъв свой договор,

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, имуществото на българските граждани, частната собственост е неприкосновена. Допускат се някои изключения при крайна необходимост. Този, Този, който може да посегне върху частната собственост, и то в определени случаи, където се преследва деецът или предметът, с който е извършено определено престъпно деяние, това е държавата чрез нейните органи. Фирмите, които са наети, не представляват, те не са държавни органи, уважаеми народни представители. Те нямат тази компетентност по закон, която Вие сега искате да им вмените – да посегнат върху частната собственост, особено когато се касае за голяма несъразмерност, защото една глоба за неправилно паркиране може да варира до 50, до 100 лв. Цената на тази частна собственост, на движимото имущество, на автомобила е в пъти повече и на практика те лишават

(Реплики.) Господин Ципов, имате ли желание да вземете отношение? Не. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Георги Свиленски и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

в б. „б“ в изречение трето след думите „на тези разходи“ се поставя нова запетая и се добавя „а при невъзможност да бъдат заплатени – до момента на връчване на фиша или акта за установяване на нарушението“.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 10: „§ 10. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1 буква „б“ се изменя така: така: „б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените

наркотични“ се заменят със „с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребило наркотични“. 3. Точка 2а се изменя така: „2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление – за срок от 6 месеца до една

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, първо, ще Ви представя нашето предложение, което отново не беше подкрепено в Комисията и след това ще направя изказване по предложението на господин Иванов. Тази промяна касае почти по идентичен начин същия случай както е със скобите, само че вече в случая, когато колата е репатрирана, тоест, когато не са Ви необходими тези 39 лв., а са Ви необходими 60 повече лева. Предложението, което правим ние, отново, когато колата Ви е репатрирана, независимо по каква причина, дали сте спрели на забранено място или пречи на движението, или каквато и да е друга причина, когато отидете на наказателния паркинг, да може или да си платите на място, ако имате тази възможност, или да Ви бъде съставен съответният акт за нарушение – фиш, и автомобилът да бъде освободен, за да може да се ползва, ако е фирмен – от другите съдружници във фирмата, ако е семейна собственост – от другите членове на семейството, ако има други съсобственици – от тези, които на следващия ден искат да ползват автомобила. Това е нашето предложение. Отново казвам, става въпрос не за глоба, става въпрос за такса, за услуга, записана в Закон, ние вменяваме – ще повтарям до безброй, рекетьорски функции на тези фирми и ги обличаме в законови разпоредби за тяхното прилагане. По предложението на господин Иванов, тъй като това, което Ви говоря досега, че е рекетьорско и че е неправилно, вероятно Вие казвате: „Свиленски там си ги говори, ние няма да ги приемаме“. Само че Върховният административен съд отмени всички общински наредби, където прилагат репатрирането на автомобили след изтичане на синята зона и поради тази причина господин Иванов сега се опитва с това предложение да узакони незаконната дейност на тези фирми, на тези дружества, вдигайки колите с паяк след 19,00 часа, когато вече зоната за паркиране е безплатна. Ами, група народни представители, извинявайте, колеги, ако пропускам някои. Тъй като поправката я олицетворявам с господин Иванов, за това се обръщам към него, но му давам възможност да ми направи реплика или лично обяснение. Ако ние Ако ние не сме, може би, най-добрите в това какъв трябва да изглежда Законът, аз мисля, че във Върховния административен съд работят юристи, които разбират и от правата на хората, и от законите, и те правилно отменят всички наредби на общините, където това нещо е възложено. Нека сега не саботираме едно такова решение на Върховния съд с една приумица на господин Иванов и вероятно негови колеги, които искат това нещо да се узакони. Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Георги Свиленски и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

гласуване предложението, направено от народния представител Георги Свиленски и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

Подлагам на гласуване предложението за разделно гласуване – т. 4 да бъде гласувана отделно. Гласували

Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Разходите за извършване на медицинско изследване, за вземане на биологични проби и за извършване на химическо изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или химико-токсикологично изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози са за сметка на лицето, за което с техническо средство е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или с тест е установена употреба на наркотични вещества или техни аналози или което е отказало извършването на проверка с техническо средство или тест. (2) Разходите Разходите по ал. 1 са за сметка на ведомството, чийто орган е назначил изследването, когато извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна или физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест и при извършването на химическо или химико-токсикологично изследване не е установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози. (3) До заплащането на разходите по

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 11 със съответното му съдържание, съгласно нейния доклад. Гласували

Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 13: „§ 13. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:

който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.” 3. В ал. 4 след думата „аналози” се добавя

Предложение от народните представители Станислав Иванов, Тома Биков и Петя Аврамова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

„или за което се установи, че управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда”, а след думите „и/или” се добавя „след употреба на”. 2. Създава се ал. 5:

Предложение от Георги Свиленски и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 14. „§ 14. В чл. 178ж, aл. 1 след думата „движи“ се добавя „в лентата за принудително спиране по

на народните представители, на всички Вас, че се обединихме и ще подкрепим една изключително важна поправка в Закона, с която съм сигурен, че много хора ще бъдат удовлетворени. Става въпрос да ограничим, или по-скоро да забраним на всички тези тарикати, които използват автомобилите си и карат, когато има задръствания, в аварийната лента. Само преди около месец едно детенце едва не почина в линейката, защото именно подобни тарикати, карайки в аварийната лента, пречеха да стигне до София. София. Преди около два месеца имаше дори и смъртен случай на човек, който бе прегазен около автомобила си, сменяйки гумата. Наистина на тези тарикати трябва веднъж да кажем „стоп“ и затова тази мярка е изключително важна, защото и това лято, пътувайки към морето, нормално е, има задръствания, правят се ремонти, тези тарикати използват именно лентата, за да пестят време. Бях изключително бесен, затова тук, с колегите от парламентарната група на левицата, предложихме тази поправка. Радвам се, че Вие и затова е хубаво да покажем, че когато сме единни, когато мислим наистина за хората, се случват и хубавите неща. Защото на тези хора, и се надявам медиите да разпространят това, което казвам, за да го разберат,

не е предназначена за каране на автомобил, а когато има авария, или пък когато трябва линейки и пожарни да се движат, да отидат до даден пътен инцидент, за да спасят човешки живот, заради някакви нахални, бих казал наглеци, те наистина не могат да свършат своята работа. Затова се радвам, че наистина заедно се обединихме зад тази поправка. Благодаря Ви. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 14 със съответното му съдържание по доклада й. Моля, гласувайте § 14 по доклада на Комисията.

и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Росен Иванов по реда на чл. 83,

Лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на този Закон, получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред. § 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на: 1. параграфи 5, 6 и 7 и § 13, т. които влизат в сила три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“; 2. параграф 11, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.“ Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“, както

Наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“ и параграфи 16 и 17 по доклада на Комисията са единодушно приети, а с това е приет и Законопроектът на второ гласуване.

да гласуваме една процедура в залата да бъдат допуснати господин Бойко Атанасов – заместник-министър на финансите, госпожа Елка Шонгова – държавен експерт в Дирекция „Регулация на финансовите пазари“, както и госпожа Карина Караиванова – председател на Комисията за финансов надзор, и госпожа Зорница Русинова – заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за допуск.

На заседание, проведено на 7 септември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. В надзорната практика на Комисията за финансов надзор са констатирани редица проблеми и законодателни пропуски по отношение на пенсионните фондове. Те са свързани с липса на адекватни изисквания към корпоративното управление на Също така, вследствие на проведените през 2016 г. и началото на 2017 г. прегледи на активите на пенсионните фондове са идентифицирани несъответствия с международни и европейски практики и препоръки. Отстраняването на посочените

Предложените с Проекта промени имат за цел защита на интересите и повишаване на доверието на осигурените лица и пенсионерите към Пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Законодателните предложения включват по-високи изисквания към корпоративното управление на пенсионно-осигурителните пенсионно-осигурителните дружества, към квалификацията и последващото обучение на осигурителните посредници, регламентация на свързаните с пенсионно-осигурителните дружества лица с цел предотвратяване на конфликт на интереси и ограничаване на възможностите им за сделки с такива лица, детайлизиране на функциите на банките-попечители банките-попечители на пенсионно-осигурителните дружества и дефиниране на тяхната отговорност, въвеждане на облекчения при промяна на участието и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд към друг, разширяване на инвестиционните ограничения относно видовете инструменти, в които могат да инвестират пенсионните фондове, с цел осигуряване на възможност за постигане на по-висока доходност и прецизиране и допълване на правомощията на Комисията за финансов надзор като колективен орган, както и на заместник-председателя на Други важни промени, предвидени в Законопроекта, са повишаване на изискванията към осигурителните посредници, облекчаване на режима на промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурените лица от един фонд съответно в друг за допълнително пенсионно осигуряване, повишаване на прозрачността на допълнителното пенсионно осигуряване и на осведомеността на осигурените лица, прецизиране на изискванията към финансовите отчети, промени в уредбата на административно-наказателната отговорност и принудителните административни мерки, регламентиране на съхраняването на документите, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване. В провелата се дискусия участие взеха представители на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, на Комисията за финансов надзор, на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, КНСБ, пенсионно-осигурителни дружества и народни представители от парламентарно представените групи. Становищата се обединиха около това, че със Законопроекта се предвижда защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите.

С предлаганите промени се постига укрепване на доверието в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване. Българската стопанска камара и КНСБ подкрепиха като цяло внесения законопроект, но споделиха конкретни опасения. Представителите на ПОД изразиха притесненията си, че и сега в предлагания законопроект не е намерил място регламент за фазата на изплащане. Те поискаха разглеждането и приемането на Законопроекта да се отложи до изработването и съгласуването на тази фаза. Народният представител Менда Стоянова подчерта, че не е разумно да се отлага за пореден път в рамките на последните три години разрешаването на въпроса със сигурността на подотчетните лица, както и този, свързан с кумулирането кумулирането и инвестирането на голям паричен ресурс. Предлаганите законодателни решения са широко дискутирани в Националния съвет за тристранно сътрудничество, работодателски организации, синдикати. Взетите решения са рационални и работещи. Комисията по бюджет и финанси изрази готовността си между първо и второ четене, в рамките на работна група от представители на заинтересованите лица, да приеме конструктивните предложения. В заключение членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: С 11 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържали се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерски съвет на 18 юли 2017 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 13 септември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерския съвет. В заседанието участваха госпожа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор, експерти от министерства и институции, представители на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, представители на синдикални и работодателски организации, представители на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и др. Законопроектът беше представен от заместник-министърa на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова. Министерството на труда и социалната политика подкрепя Проекта на закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и мотивите към него. Според мотивите на Законопроекта предлаганите промени са свързани с промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, като се доразвива и усъвършенства в няколко основни насоки: Първата група промени са свързани с усъвършенстване на изискванията към членовете на управителните и контролните органи. Най-съществени са промените, с които ще се изисква подходяща професионална квалификация, опит и добра репутация, като по този начин според вносителите на Законопроекта, се гарантира наличието на необходимите знания и умения в членовете на управителните и контролните органи на дружествата. Като с това се цели да не се допусне лошо управление на дружествата и фондовете, а от там и лошо управление на средствата на осигурените лица и пенсионерите. По отношение на изпълнителните директори и прокуристите се въвежда забрана за заемането на друга длъжност по трудов договор, освен в качеството им на преподаватели във висши училища или сътрудници в научни институти. Друга мярка, предвидена в Законопроекта с цел усъвършенстване на корпоративното управление, е развитието на режима за издаване на предварително разрешение за придобиване на акционерно участие, което ще бъде 10 и над 10 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество. Промените в уредбата се базират на въведените със законодателството на Европейския Съюз единни правила за предварителна оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор.

Втората група промени се отнасят до усъвършенстване на изискванията към системите за управление на пенсионноосигурителните дружества. Като част от мерките по засилване на надзора и законодателството в областта на небанковия финансов сектор е въведено задължението пенсионноосигурителното дружество да разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Подробно са уредени задълженията на управителния орган във връзка с нейното създаване и функциониране. Със Законопроекта се развиват и детайлизират съществуващите задължения на банката попечител за проверка на нарежданията на пенсионноосигурителното дружество за разпореждане със средствата на пенсионните фондове. Урежда се също и задължението й да сигнализира надзорния орган при установяване на нередности. Друг нов момент е усъвършенстване на режима за инвестиране на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В практиката по директно инвестиране на средствата на пенсионните фондове в инвестиционни имоти са констатирани редица проблеми. Пазарите на недвижими имоти се различават съществено от капиталовите пазари както по отношение на тяхната регулация, така и по отношение на прозрачността и ликвидността. Това обстоятелство се отразява върху справедливата оценка на инвестиционните имоти, а вследствие от това и върху стойността на средствата по партидите на лицата в пенсионните фондове. По тази причина в Законопроекта е предвидено те да отпаднат като възможност за инвестиране на средствата на осигурените лица. Същевременно се увеличава лимитът за непряко инвестиране в имоти чрез придобиване на акции на дружества със специална инвестиционна цел. Със специални текстове се въвеждат изисквания за използване на идентификационен код на правния субект, което представлява международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари. Използването на такъв код значително ще подобри автоматизацията на обработката на данните за финансовите институции и ще улесни надзорната дейност и координацията между националните надзорни органи и компетентните органи на Европейския съюз. Законопроекта се въвежда изискване фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и пенсионноосигурителните дружества, които ги управляват, да се сдобият с новия код. Законопроектът предвижда промени, с които ще се въведат изисквания на законодателството на Европейския съюз. Предлага се норма за забрана на използване на пола като актюерски фактор при определяне на размера на пожизнената пенсия за старост, отпускана от универсалните пенсионни фондове. С тази промяна ще се отговори на изискванията на Директива 79/ЕИО на Съвета за постепенно въвеждане на принципа за равното третиране на мъжете и жените в социалното осигуряване. Новост в Законопроекта са променените дефиниции за „ръководна длъжност“, „група“, „предприятие-майка“ и „дъщерно дружество“. Към Законопроекта е приложен формуляр за частична предварителна оценка на въздействието, изготвена от Министерството на финансите. Приложена е и Справка, която отразява становищата, получени след съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация. След изразената подкрепа на Законопроекта заместник-министърът на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова информира народните представители, че в Министерството е сформирана работна група, в която участват експерти от Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, работодателските и синдикалните организации, пенсионноосигурителните дружества и представители на научните среди. Основаната задача на работната група е да подготви предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които да бъде уредена фазата на изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. В тази връзка ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с видовете пенсионни плащания, които ще предоставят универсалните и професионалните пенсионни фондове, условията за достъп към тях, възможността за избор на отделните продукти и др. В Комисията бяха получени становищата на Българската стопанка камара, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Съюза за стопанска инициатива, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Националния осигурителен институт Протокол № 12 от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 6 юли 2017 г. Към Протокола са прибавени разширените становища на социалните партньори. Всички партньорски организации подкрепят Законопроекта по принцип и изказват несъгласие относно: липсата на уредба на правата на осигурените лица във фазата на изплащане; липсата на възможност на пенсионноосигурителните дружества да разработят различни пенсионни продукти в условия на конкуренция, в интерес на своите клиенти. Не е регламентирано съществуването на „мултифондовете“ като част от свободния избор на осигурените лица. Увеличена е административната тежест, като липсват обективни критерии за това. Размерът на глобите и санкциите е значително по-висок от размера на аналогичните застрахователни, кредитни и други финансови институции. Изключително високи и неясни са критериите към членовете на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителните дружества, каквито изисквания не съществуват към органите на управление на други финансови институции. В част от становищата са направени конкретни предложения за корекции на текстове в предложения Законопроект. В проведената дискусия взеха участие народните представители Ирена Димова, Хасан Адемов, Георги Гьоков, както и представители на пенсионните дружества, синдикалните организации на КТ “Подкрепа“ и КНСБ, и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. От изказаните мнения стана ясно, че направените промени ще засилят надзора и регулациите на пенсионноосигурителните дружества. Ще се въведат нови изисквания към управлението на дружествата, ще се повишат изискванията към осигурителните посредници и ще се усъвършенстват инвестиционните политики, провеждани от осигурителните дружества и фондовете, ще се развиват функциите на банките - попечители. Тези промени, както и разпоредбите, въвеждащи изискванията на европейското законодателство,

биха могли да бъдат подкрепени. Според някои от народните представители е необяснимо и напълно неаргументирано внасянето на поредни изменения, които предизвикват определена нестабилност в осигурителните отношения и осигурителната система, а също така и по отношение на начина на пенсиониране и размера на пенсиите, както и във финансовия сектор. Още повече, че внесеният Законопроект не разглежда най-важния момент, а именно начина на изплащане на пенсиите. В изказваните от народните представители становища също беше отбелязано, че Законопроекта не са намерили място промените, свързани с основни права на осигурените лица. В Законопроекта съществуват повече санкциониращи елементи, а не контролиращи механизми; разпоредби, които не са в полза на инвестициите в имоти на дружествата и промяна на портфейлите им. Има много делегации към Комисията за финансов надзор, което е слабост на Законопроекта. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа без гласове „против“ и 7 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9,

от Кодекса за социално осигуряване, който урежда допълнителното и задължителното пенсионно осигуряване, се нуждае от усъвършенстване и прецизиране на нормите, които съдържа или най-общо казано се нуждае от сериозно доработване. Налице са проблеми и законодателни пропуски по отношение на пенсионните фондове, има и несъответствия с международни европейски практики и препоръки. Няма да се спирам подробно на проблемите, но е факт, че такива съществуват и е необходимо да се отстранят. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигурява се опитва да направи това доработване и отстраняване на проблемите – ако не се лъжа, го внася за трети или четвърти пореден път. Казвам това, защото и първото народно събрание е изготвен и внесен за разглеждане такъв Законопроект, но поради една или друга причина не е приет. След това по времето на Четиридесет и третото народно събрание отново е изготвен подобен Законопроект. Даже беше качен на сайта на Министерството на труда и социалната политика за обществено обсъждане, но поради една или друга причина не е приет. И стигаме до сегашния Законопроект – вече внесен при Четиридесет и четвъртото народно събрание. Дали сегашният Законопроект на Министерския съвет се различава от този, внесен при Четиридесет и първото народно събрание, не знам, защото слабо съм запознат с онзи проект, но мога да твърдя, че са малко отликите и различията от предишния Законопроект – може би само в частта за инвестиране в недвижими имоти от страна на дружествата. Всичко това е правено все от едни и същи управляващи в лицето на ГЕРБ. На практика с този Законопроект се предлагат важни промени, отнасящи се до управлението на пенсионносигурителните дружества инвестициите на пенсионните фондове, а също и до отстраняването на съществуващите противоречия в законовата уредба на допълнителното задължително пенсионно осигуряване, като в същото време измененията и допълненията не засягат държавното обществено осигуряване и неговото управление. Този Законопроект би трябвало да е полезен за осигурените лица при прилагане на неговите разпоредби в осигурителната система, но въпросът е дали е така, и дали се е получило. Преди да започна с критиките по Законопроекта, искам да подчертая положителните му страни. При първия прочит аз реших, че Законопроектът е много добър и трябва да бъде подкрепен. Останах с впечатлението, че Законопроектът прави преди всичко промени, целящи защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите в частните пенсионни фондове, с твърдението, че се усъвършенстват изискванията за усъвършенстване на дейността на допълнителното пенсионно осигуряване. Реших, че трябва да се подкрепи, защото там има сериозни намерения за контрол и прозрачност в управлението, каквито са основната част от предлаганите промени, като например: по-високи изисквания към управлението на пенсионните осигурителни дружества, като се въвеждат изисквания към лицата, притежаващи квалифицирано участие в капитала на дружеството и членовете на управителния и контролните органи. Също така съществува вменяване на по-високи изисквания към квалификацията и последващо обучение на осигурителните посредници. Има регламентация на свързаните с пенсионно-осигурителните дружества лица с цел предотвратяване конфликт на интереси и ограничаване на възможностите за сделки с такива лица. Съществува дефиниране на отговорността на банките попечители на пенсионно-осигурителните дружества. Въвеждат се облекчения при промяна на участието и прехвърляне на средства от един в друг пенсионен фонд. Също има и прецизиране и допълване на правомощията на Комисията за финансов надзор като колективен орган, както и на заместник председателя на тази Комисия все добри и необходими неща, които по-ефективно да регулират и да осъществяват надзор над дейността на допълнителното пенсионно осигуряване, повече регулация и надзор от държавата, което аз го приветствам. Независимо от първото ми впечатление от Законопроекта, при по-внимателен прочит се вижда, като че ли вносителите за пореден път не са надскочили себе си. Добрите думи, които казах за Законопроекта, остават и аз не се отричам от тях, но те са за решаване на част от проблемите. С внасянето на този Законопроект Министерският съвет продължава традиционната си практика да предлага важни и сериозни по съдържание и обем промени, без да ги обвързва с някаква цялостна визия или концепция за поредната реформа на цялата осигурителна система, която е наложително да бъде извършена, за да се отстранят съществуващите проблеми и бъдещи такива. Те съществуваха и преди, но основно се появиха, след като законодателно бе прието така нареченото „право

е много добро, но дали на практика е възможен такъв информиран избор при сегашното състояние на нормативната рамка, е въпрос. Безспорно има опит за отстраняване на проблеми и в голяма степен положителни изменения и допълнения на действащия Кодекс Кодекс на социално осигуряване, но ако специалистите, експертите в социалноосигурителната сфера направят един цялостен анализ, преглед, оценка и преценка на Законопроекта, ще представят на тези, които са ползватели на осигурителната система една не чак толкова задоволителна картина. Накратко казано: амбициите на вносителите за справяне с проблемите в допълнителното задължително пенсионно осигуряване са големи, но внесеният Законопроект не решава в цялост тези проблеми. По стечение на обстоятелствата присъствах на обсъждането на този Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване в Националния съвет за тристранно сътрудничество и независимо от сериозния натиск от страна на председателя на Съвета – вицепремиера Симеонов, за тристранно сътрудничество не постигнаха консенсус по предложението. Нямаше щастливи страни след приключване на дебатите. По-скоро становището на синдикати и на работодателски организации беше, че предлаганото е добро, но не решава в цялост проблемите и има създадена работна група, която още работи. Затова е Затова е необходимо да се изчака краят на работата и да се отстранят пропуските, да се допълни Законопроекта и тогава да се внесе в Народното събрание. Като гледам Министерският съвет не се е съобразил с тези препоръки

финанси и управление на дружества, но още повече касае и трябва да решава значими за защитата на правата и интересите на осигурените лица отношения. И именно тук е най-слабото място на Проекта: липсата на ясно, подробно разписан регламент за защита на правата на хората, на осигурените, на изхода от допълнителното пенсионно осигуряване и е така наречената „фаза на изплащане на пенсиите“. Нали сте наясно, че въпреки че и сега се изплащат пенсии от допълнителното задължително пенсионно осигуряване от професионалните фондове, бумът ще дойде, когато започне изплащането на първите пенсии от универсалните пенсионни пенсионни фондове, които са създавани и управлявани от частните пенсионни дружества. Тук връзката между организацията и управлението на дейността и действията на дружествата по изплащане на допълнителни пенсии е част от съдържащите се в този Законопроект изменения и допълнения, които могат да се окажат несполучливи. Аз съм сигурен за себе си, че ще се окажат несполучливи в крайна сметка. Какво отчитам аз като сериозни пропуски? Моите констатации не се отличават кой-знае колко от посочените в становищата на синдикатите, работодателските организации и другите заинтересовани страни. На първо място, аз отново ще спомена най-сериозния пропуск: няма ясен, подробно разписан регламент за защита на правата на хората на изхода на допълнителното пенсионно осигуряване, фазата на изплащане на пенсиите. На второ място, бих посочил като слабост липсата на регламент за разработване и предлагане на разнообразни пенсионни продукти. Някои от промените нарушават утвърдени принципни постановки и правила при реализирането на правата в пенсионното осигуряване и създават проблеми при функционирането на солидарния първи стълб и взаимоотношението му с втория стълб. на четвърто място, някои от разпоредбите не са в полза нито на осигурените лица, нито на дейността на фондовете. Не са уредени и възможностите за мултифондовете и редица още пропуски и недостатъци, на които няма да се спирам. Предлаганият Законопроект е мащабен и обхваща сериозна част от функционирането на пенсионно-осигурителната система. Не бива по никой начин да се претупва набързо. Аз мисля, че Министерският съвет избърза с внасянето на този Законопроект в Народното събрание, най-малкото защото работата по разработването на фазата на изплащане на пенсиите не е готова. Сформирана е работна група и след приключване на работата е необходимо тази част да се включи в Законопроекта. Аз бих се обърнал към вносителите да изтеглят Законопроекта в сегашния му вид, да го допълнят и да го обогатят, като отчетат вижданията на всички заинтересовани страни и тогава да го внесат отново. Така би било го внесат отново. Така би било по-добре, за да може да се получи пълен консенсус в приемането на такива важни поправки в Кодекса за социално осигуряване. Тъй като имам като имам опит в такива призиви за оттегляне на различни законопроекти, съм сигурен, че няма да го направите. Затова ще гласувам „въздържал се“ и ще агитирам моята парламентарна група на „БСП

Благодаря, госпожо Председател! Моля да подложите на гласуване процедура за удължаване на времето до гласуване на настоящата точка от дневния ред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Йорданова. Моля, режим на гласуване за удължаване на времето до гласуване на тази точка от дневния ред.

Колеги, на нашето внимание е поставен за обсъждане и гласуване Законопроект на Министерския съвет, който е свързан с Дял II от Кодекса за социално осигуряване. Това е един огромен дял, който касае, преди малко госпожа Менда Стоянова спомена – 4 млн. 472 хил. 676 индивидуални партиди, касае на практика всички български граждани, защото Дял II – допълнителното пенсионно осигуряване, на практика има отношение към държавното обществено осигуряване, което означава, че касае всички български граждани това от една страна. От друга страна, в частните пенсионни дружества се натрупани близо 12 млрд. лв., което означава, че промените, които се предлагат сега, са изключително важни и заслужават вниманието на Народното събрание.

беше входиран и разгледан на първо четене Проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, изготвен от Комисията за финансов надзор и от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Този Проект, за съжаление, в края на Четиридесет и първото народно събрание беше приет само на първо четене и така или иначе не можа да влезе в действие. Моето лично мнение е, че този Проект беше много по-добър от сегашния Проект. Мога да се аргументирам, ако имам достатъчно време. На следващо място, през месец април 2016 г. на на страницата на Министерството на финансите се появи един Проект, който предизвика много силна обществена реакция и министърът на финансите беше принуден и пожела да изтегли Проекта от фазата на обществено обсъждане. Следващото му действие беше да раздели този Проект на две части – една част, която касае финансовите параметри или тези параметри, към които има ангажимент Министерството на финансите, и друга част, която Министерството на труда и социалната политика трябваше да изготви.

Сега се появява следващ опит този Проект най-после да бъде приет в Народното събрание. Защо казвам всички тези неща? – Защото и на този етап цялостно решаване на проблемите, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, не се предлага. Предлага се само промяна на парче и неслучайно преди малко господин Гьоков се опита да аргументира защо ще се въздържи – защото има една безспорна Това е частта от този проект, която е свързана със завишените, по-високи изисквания към образованието, квалификацията, ако щете към професионалния опит на членовете на ръководните и надзорни органи на пенсионните дружества.

Има един друг въпрос – изчакваше се тогава, в края на миналата година и началото на тази година, да приключат така наречените „стрес тестове“, или оценката на активите на частните пенсионни дружества. дружества. Искам да спомена и един друг факт: неслучайно беше създадена временна анкетна комисия, на която председател беше госпожа Корнелия Нинова, която временна анкетна комисия трябваше да се произнесе по проблемите в допълнителното пенсионно осигуряване. Тази комисия се произнесе и слава Богу, предложенията намериха място по други процедурни правила в Кодекса за социално осигуряване. И сега, след като всички тези неща са приключили, няма никакви обективни причини да не се предложи от правителството цялостна визия за развитието на този сектор, а не да се предлага това, което в момента аз го наричам само една част от Кодекса за социално осигуряване, и по-точно Дял II, и то само една част от Дял II. Искам да започна с нещата, които заслужават подкрепа. На първо място, участие на независими членове в състава на Съвета на директорите и на Надзорния съвет на пенсионно-осигурителните дружества. Това вече е направено при застрахователите и трябва да има един страничен поглед, ако щете така да го наречем, към надзорните съвети. Има одобрителен режим за членовете на управителните органи. Има предварително разрешение за придобиване на акционерно участие и така Дотук приключвам, не искам да изброявам всичките добри неща в Проекта – твърдя, че има и такива, защото няма достатъчно време, но искам да се спра на някои неща, които лично на мен не ми харесват и които могат да имат друго решение в Проекта на второ четене. Уважаеми колеги, в този проект има дефиниции и изисквания към поднадзорните обекти, които са дефинирани по следния начин: добра репутация; да са почтени; да представи други документи. Ако някой може да ми даде определение за тези неща, защото Законът не дава определение за това, нека да дойде да каже. Моето предложение е такъв тип определения, които дават възможност за субективна оценка, от които следват наказания, включително и отнемане на лиценз, да бъдат достатъчно ясно формулирани, за да може да има яснота, когато се налагат санкции. Думата ми е за санкциите, защото сега се предвижда те да бъдат значително, в пъти повишени. Вярно е, в действащия Закон те тръгват от достатъчно ниски нива, но, уважаеми колеги, когато говорим за професионалната квалификация, всички се съгласяваме, че от гледна точка на професионална квалификация, професионален опит, опит в системата на небанковия финансов сектор, това е задължително да го има. Тоест имаме едни изключително завишени изисквания към управителните и надзорните органи на пенсионно-осигурителните дружества. Само че тези, които ще изработят наредби, които хората с по-висока хората с по-висока квалификация по закон, може в действителност да не е така, трябва да изпълняват, към тях, към управителните органи на Комисията за финансов надзор няма същите изисквания. Това е проблем и не е проблем може би само на този Закон. Искам да кажа и още няколко неща, за да завършим с дискусията, защо не приемаме предложения проект. В Министерството на труда и социалната политика в момента има работна група, която се занимава с изработването на всички останали неща, за които преди малко говориха колегите – фаза на изплащане, и така нататък, които не са уредени, защото тази година тази година родените през 1960 г. жени имат право пет години по-рано да получават универсална пенсия – допълнителна пожизнена пенсия, но когато фазата на изплащане не е уредена, тогава по действащото законодателство могат ли да получават? Да, могат да получават, но нямат право на избор. Още един закон ще Ви кажа, който върви успоредно с тази дискусия, с този проект. Този проект върви по бърза писта, а онези двата някъде в Министерството на труда и социалната политика и в Министерството на финансите, все още не са намерили своето място в този общ проект, който според нас трябва да го има. Какво имам предвид? Имам предвид Закона за пазарите на финансови инструменти. В този Закон се предвиждат същите неща, които ги има, или подобни на тях. Предвиждат се завишени санкции на пенсионно-осигурителните дружества, които нарушават европейски директиви. Моето мнение е, че всички тези неща можеше, ако правителството имаше цялостна, дългосрочна визия за развитие на този сектор, да намерят място в този проект.

Да, има право на избор, но изборът къде е? Изборът е между държавното обществено осигуряване – в лицето на Националния осигурителен институт, и частните пенсионни фондове. От друга страна, имаш право на такъв избор, но нямаш право да избереш рисков профил, тоест връщаме се към дискусията за така наречените „мултифондове“. И тази дискусия все още не е финализирана. Започнала е преди пет или повече години. На следващо място, имаш право на избор на входа на системата, но нямаш право на избор на изхода на система, когато дойде време за плащане. Защото частните пенсионни дружества в момента какво предлагат? Това, което е записано в Закона – няма различни пенсионни продукти, един път на входа на системата имаш право на избор, на изхода на системата ти предлагат само един продукт. Мерси за такъв Законопроект! Затова нашата парламентарна група ще се въздържи, защото подкрепяме първата част и всички тези други неща, които ги казах, няма как да ги подкрепим. Благодаря, уважаеми д-р Адемов! Реплики? Заповядайте, госпожо Стоянова, може и по-дълга, няма проблем. Не, господин Адемов. Аз имам много кратка реплика в подкрепа на това, което казахте. Аз съм абсолютно съгласна с Вас, но искам да допълня две неща. Първо, нека народните представители да чуят, че всяка година по закон,

Тази вноска се администрира и събира от НАП и след това се предоставя на въпросните фондове за управление. Понеже това касае около милиард годишно, не случайно дванадесет милиарда, Вие казахте и така са се събрали в тези фондове, изключителна отговорност и на народното представителство, и на правителството, и на Комисията за финансов надзор, която е БНБ за тези фондове, да контролира тези пари как се инвестират, носят ли доходност, там ли са или ги няма, когато дойде време да се плаща? В тази връзка аз съм съгласна, че този Закон трябваше да бъде по-цялостен, да включва и фазата на изплащането, и за мултифондовете, и така нататък. За съжаление от доста време има работни групи по тази тема и те не достигат до консенсус. Да, Вие казахте – пет години. Значи ли това, че ние трябва да чакаме някой да се доработи до консенсус, за да вкараме тези правила, които по един или друг начин ще гарантират и работата на Комисията, и парите на хората. Искам да кажа, Вие споменахте и Временната комисия по фондовете, която госпожа Нинова оглавяваше. Тогава имаше изслушвания на КФН и в Комисията по бюджет и финанси, и трябва да Ви кажа, че основните препоръки бяха в това, че има рискови инвестиции в свързани лица и трябваше да има много разширено и точно определение на това що е „свързано лице“, както и инструменти на Комисията, за да може да стигне до тях. до тях. Ето това, ще отложим, ако чакаме работната група да стигне до консенсус. А това не бива да го отлагаме. Нещо повече, аз дори бих казала, че твърде меко и твърде общо е определението за „свързани лица“, и мисля, че между първо и второ четене можем да поработим в тази посока.

Уважаема, госпожо Стоянова, това което казахте, в никакъв случай не ми дава аргументи да приема, че липсва координация между различните институции в държавата. Ако ми кажете един аргумент, с който да ме опровергаете, ще се съглася с Вас. Защото всичко това, което казахте, не е напълно вярно. Защо? Ще Ви кажа защо. Защото Вашата преценка за това, че контролът върху частните пенсионни дружества не е достатъчен, се разминава с независимата оценка на активите на стрес тестовете. Как да не е вярно? Как да не е вярно? И аз съм я чел тази оценка. Не само Вие сте я чели и аз съм я чел. Знам за какво става въпрос и Вие знаете, че аз знам. На следващо място, много важно е да разберем, че водещо е не да дадем свръхправомощия на Комисията за финансов надзор. Важното е да защитим интереса на осигурените лица. Ако ние наблягаме само на санкциониращите механизми, каквито предложения се предлагат в момента, а не на контролните механизми, тогава ще стигнем пак до ситуация да правим временни анкетни комисии. Защото най-важното нещо е контролът преди да се стигне до санкциите. Контролът трябва да бъде превантивен, за да не се стига до тези санкции, за които говорим. И тук ми давате възможност да отворя още една тема, защото в рамките на времето, с което разполагах, няма как да кажа всички тези неща. Уважаеми колеги, Народното събрание, правителството веднъж завинаги трябва да решат един кардинален въпрос – дали контролиращите, надзорните органи в България трябва да се финансират от държавата, дали трябва да се финансират от държавата и от собствени приходи, или трябва да се финансират само от собствени приходи. Тогава нещата ще бъдат съвършено различни и ще бъдат ясни. В този случай остава впечатлението, че на базата на неясните формулировки, на неясните понятия, които не са достатъчно добре аргументирани, се налагат незаслужени санкции. Ето това е големият въпрос. Никой не е против това да се спазват правила. Благодаря, д р Адемов. Други изказвания? Госпожо Стоянова, заповядайте за изказване.

не са открили нарушение на действащото законодателство, което е твърде либерално. И в препоръките им пише, че трябва да се задълбочи законодателството в посока на свързани лица и на други контролни механизми.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! От Българската социалистическа партия не сме съгласни за предложенията, направени в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Това са поредните промени, прекрояващи пенсионно-осигурителната ни система. Не споделяме това, което беше изразено от вносителя, а именно, че тези промени, които се намират в този Проект, са толкова спешни, че не може да се изчака няколко месеца, за да станат ясни най-спешните, най-нужните неща, които липсват в Дял втори от Кодекса за социално осигуряване, а именно: начинът на изплащане на пенсиите. В сегашния си вид направените предложения за промени в пенсионно-осигурителната система ерозират пенсионния модел като цяло. Прокламираното право на избор на осигурените лица също се поставя под съмнение с предлаганите промени. Създава се безпокойство в хората относно съдбата за средствата, акумулирани по техните сметки. Известно е, че по принцип българското общество е много резервирано и евентуалното приемане на промени в този им вид със сигурност ще тласне голям брой осигурени върху по-високи доходи към сивата икономика и като равносметка ще се превърне в психологически мотив за укриване и спестяване на осигурителните вноски. Смятаме, че никой в залата и в страната не подкрепя партия считаме категорично, че предлаганите промени засягат държавното обществено осигуряване, особено след като беше въведено така нареченото „право на избор“ на лицата да предпочитат пожизнена пенсия от допълнителното обществено осигуряване. Всякакви проблеми в допълнителното задължително пенсионно осигуряване, които ние подкрепяме от гледна точка на подобряване на управлението, изисквания към лицата, които управляват дружествата, сделките и управления на риска при инвестиции и така нататък в крайна сметка резултатира и върху това право на лицата да предпочитат или първия, или втория стълб, или обратното. Ние, като представители на определена група от обществото, наистина бихме искали да се направи всичко възможно от страна на народното представителство да се задържи този Проект, за да може да се включва към него и важната фаза на изплащането, защото прекалените препратки към подзаконови актове на съществени материални норми, които би трябвало да бъдат в този Законопроект, но така или иначе липсват по някаква причина и ако тази философия на Законопроекта бъде приета, дружествата ще бъдат принудени да направят поредица от промени в собствените си правилници. След като стане готова и другата част от Законопроекта, не е ясно дали няма да се налага отново да бъдат преразглеждани тези правилници и тези промени. Така че бих желал да обърна внимание за това дали тези промени не трябва да бъдат забавени дотогава, докато бъдат готови промените по фазата на изплащането. Те ще предизвикат промени, включително и на тези текстове, които приемаме към момента. В тази връзка искам да отбележа, че по-трудната задача от този дефект на осигурителното законодателство, а именно фазата на изплащане, е това противоречие, което го има само и единствено при нас – пенсията да е хем пожизнена, хем наследяема. Освен изброените принципни съображения, имаме и други такива, които може да се отправят, а именно това са критики, свързани с прекомерната административна намеса в бизнес процесите на икономическите субекти, както и спорното преплитане на осигурителни и застрахователни принципи.

Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Моля, колеги, заемете местата си. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерския съвет на 18 юли 2017 г. Моля, гласувайте.

Съобщения за парламентарен контрол на 19 септември 2017 г., вторник: Разисквания по питането от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. Отговори на въпроси и питания: 1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на един въпрос от народните представители Никола Динков и Елена Йончева. Елена Йончева. 2. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на осем въпроса от народните представители: Виолета Желева; Христо Грудев; Миглена Александрова – два въпроса; Станислав Владимиров

Красимир Янков; Елхан Кълков; Петър Кънев; Иван Валентинов Иванов; Кристина Сидорова; и Стефан Бурджев, и на едно питане от народните представители Филип Попов, Цветан Топчиев, Иван Генов и Николай Иванов. 4. Министърът на здравеопазването Николай Петров ще отговори на три въпроса от народните представители Валентина Найденова; Кристина Сидорова; и Елена Йончева. Елена Йончева. 5. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров. 6. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на един въпрос от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски.

събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на въпрос от народния представител Михаил Христов, и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Ирена Анастасова; и Стоян Мирчев и Ирена Анастасова; министърът на здравеопазването Николай Петров – на един въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на два въпроса от народните представители Георги Гьоков; и Антон Кутев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на народния представител Стоян Мирчев към министъра на културата Боил Банов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Следващото пленарно заседание е на 19 септември 2017 г. от 13,00 ч. Закривам днешното парламентарно заседание. (Звъни.)